Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми народни представители, както обявих и на Председателския съвет във вчерашния ден, във връзка с очакваното към онзи момент, а днес вече прието за предсрочно прекратяване мандата на народен представител на основание чл. 50, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам като точка първа днес да обсъдим промени в комисии. Тъй като има и постъпило предложение от Парламентарната група на АБВ за промяна в парламентарна делегация, общо точка първа да бъде: Промени в постоянни комисии и парламентарни делегации. Свързано е с избирането на ръководство на овакантения пост на Комисията по здравеопазването. Режим на гласуване.

народният представител Цветан Цветанов и група са внесли Проект за решение за промяна в ръководствата на Комисията по здравеопазването, Комисията по културата и медиите и в състава на Комисията по външна политика. „Моля, Проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.” На Вашето внимание конкретните проекти за решения:

за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Даниела Анастасова Дариткова-Проданова като заместник-председател на Комисията по здравеопазването. 2. Избира Даниела Анастасова Дариткова-Проданова за председател на Комисията по здравеопазването. Избира Кирил Добрев Добрев за заместник-председател на Комисията по здравеопазването. 4. Избира Вяра Михайлова Церовска за член на Комисията по здравеопазването.” Съгласно разпределението председателското и зам.-председателското място е от квотата на ГЕРБ – госпожа Дариткова се предлага за председател, на нейно място господин Добрев, който е досегашен член на Комисията, става заместник-председател. Новият избор е на госпожа Вяра Церовска за член на Комисията по здравеопазването. Дебати, изказвания – има ли мнения на народни представители? Не. Моля да гласуваме Проекта за решение.

1. Освобождава Вяра Михайлова Церовска като член на Комисията по външна политика. 2. Избира Красимир Петров Петров за член на Комисията по външна политика.” Това решение предизвикано по причина на вече приетото, тъй като госпожа Церовска става член на Здравната комисия – освобождава поста на Външна, и там избираме господин Красимир Петров. Режим на гласуване.

„Проект! РЕШЕНИЕ за промени в ръководството на Комисията по културата и медиите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Кирил Добрев Добрев като заместник-председател на Комисията по културата и медиите. 2. Избира Красимира Пенева Анастасова за заместник-председател на Комисията по културата и медиите.” Припомням, господин Добрев вече е член на Здравната комисия.

господин Михо Михов – заместник-председател на Парламентарната група на АБВ, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага Проект за решение за промяна в състава на Комисията по правни въпроси.

Господин Никифоров заема мястото на госпожа Росица Янакиева. Режим на гласуване.

Следващото предложение от господин Михо Михов като заместник-председател на Парламентарната група на АБВ: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на

Режим на гласуване. Гласували 146 народни представители: за 143, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Последен „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Иван Костадинов Станков като член и ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония. 2. Избира Георги Недков Кючуков за член и ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по фронкофония.” Гласували

предлагам удължаване на срока за писмени предложения с две седмици по Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, който е приет на първо четене на 19 февруари 2015 г. Няма. Поставям на гласуване постъпилото предложение за удължаване срока на предложения между първо и второ четене на конкретния законопроект.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! По темата се изказаха много народни представители. В голямата си част те акцентираха на проблемите в системата на висшето образование. Казаното от тях потвърждава на практика анализа в Глава втора на Стратегията и изведените трудности, свързани с достъпа до висше образование на някои социални групи; трудностите пред качеството и съвместимостта на висшето образование с европейските системи за висше образование; липса на връзка между висшето образование и потребността на бизнеса, и на публичните институции; недостатъчна връзка между обучението и научните изследвания; недостатъци в действащия модел на финансиране; недостатъчни възможности за учене през целия живот и други. Няма как да не подчертая изключителната важност на Стратегията. От една страна, тя очертава приоритетните области за развитие на висшето образование, и втори път, го разглежда като двигател на развитие на икономиката за формиране на общество, основано на знания и технологичен напредък. Стратегията ясно формулира задачата да се ускори и завърши започнатия процес на структурни реформи като се преодолее изоставането спрямо водещите европейски страни, от една страна, а от друга, да се осъществи стратегическата трансформация на висшето образование от допълваща, обслужваща сфера да прерасне във фактор за печелене на предимство в европейски и глобален план. Важен позитив на Стратегията е задачата, която си поставя, свързана с научните изследвания, поставени като основен приоритет, но изключително важния ракурс за това как научните изследвания ще се използват за икономическо развитие. Те понастоящем са част от функцията на университетите, но недостатъчно застъпена, недостатъчно защитавана. Една от причините финансирането на научните изследвания да стои на заден план в бюджетите. И още, защо Стратегията е важна? Един чисто прагматичен отговор – изключително важна е като предпоставка за получаване на финансиране в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Както бе казано и в доклада на Комисията по образованието и науката една от големите заслуги на Стратегията е тази, че „тя съставлява успешен – цитирам – но рядък пример как по един важен за страната проблем може да се работи последователно при различни правителства, и при различни състави на Народното събрание”. Изготвяне на база съхраняване на националните традиции, Стратегията е насочена към приобщаване, търси резултатност и устойчивост. Към нея има подробен подробен план за действие. Търси растеж на базата на приемственост и способност за развитие, отвореност на системата на висшето образование към социално-икономическата среда. Проектът на стратегия, поставен на вниманието ни днес, е минал през множество обсъждания с участието на всички партньори и от тази гледна точка основните постановки в нея имат много широка подкрепа. Такава подкрепа бе засвидетелствана и на заседанието на Комисията по образованието и науката по време на обсъждането, от Съвета на ректорите, преподаватели на академичната общност, синдикат „Висше образование и наука”, работодателски организации. Споделям напълно идеята, застъпена в Стратегията, за това пазарът да определя финансирането на висшето училище като възможност за реална конкуренция на всички нива и двигател за по-добро качество. В този смисъл поддържам мнението, изразено в Комисията на проф. Анастас Герджиков, че двата най-важни проблема на Закона за висшето образование, в случая на Стратегията, качеството на образованието и финансовият механизъм се подпомагат взаимно. Като провеждане на една последователна идея е и предлагането на диференциране на заплащането според качеството на образованието, диференциране според резултатите от научните изследвания, диференциране вътре във висшите училища между преподаватели и изследователи според постигнатите лични резултати, дори диференцирането на студентските стипендии. В Стратегията се отчита необходимостта от обновяване на учебните програми, отделя се внимание на връзката с бизнеса като взаимодействие и отговорности, търси се баланса по отношение на централизация и автономия. Уважаеми колеги, през последната година Стратегията за развитие на висшето образование е обсъждана многократно и всеки път част от недостатъците бяха изглаждани. Недостатъци, но не съществени има и сега. Отчитайки, че това е един дългосрочен документ, който има отворен характер и търпи актуализация, съобразно динамиката на системата и на обществено-икономическия живот, Ви предлагам да приемем внесената от Министерски съвет Стратегия. Междувременно в хода на обсъждането й няма как да не кажем и това. В Комисията по образованието и науката бяха направени редица бележки, а и тук в залата, които просто трябва да бъдат отчетени. Бих искала да завърша с уверението, дадено ни от заместник-министър проф. Николай Денков в Комисията по образованието и науката, че, цитирам: „МОН без никаква загуба на време в един кратък срок в рамките на 2015 г. ще направи всички съществени стъпки по конкретизиране на Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав, механизъм за промяна на финансирането, какъвто понастоящем липсва”. Силно се надяваме, че това ще се случи през 2015 г., а ние ще следим с внимание как Министерството на образованието и науката реализира този поет ангажимент, както и всички останали с плана за действие, така че Стратегията да се превърне в един работещ документ, каквото смятам, че е нашето общо желание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Маринова. Реплики? Няма. Искам да припомня какво е времето, с което разполагат парламентарните групи: ГЕРБ след това изказване има 33

в предходното пленарно заседание на 15 февруари 2015 г. Това са госпожа Мариана Георгиева, Бойка Маринска, Валери Жаблянов, Иван Станков, Милен Михов и Борислав Великов. Има заявка от госпожа Дукова и от проф. Бъчварова. Предлагам да се редуваме, но Вие вече излязохте – заповядайте, госпожо Дукова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз ще се постарая да бъда максимално кратка по два проблема и по два аргумента. Първият е, че не можех да не стана, защото участвах в едно изключително важно съвещание преди Стратегията да бъде приета, на което заявихме политическата готовност и подкрепа на Политическа партия ГЕРБ за този стратегически документ и това е важно да се каже. Вторият ми аргумент е, че колегата Корнелия Маринова изказа доста сериозни аргументи. Но не мога да не кажа няколко неща, които трябва да се повторят. повторят. Процесът на обсъждане и анализ на тази Стратегия беше изключително динамичен и с един изключително добър финален резултат, а именно политически и академически консенсус за ресурс за приемане на тази Стратегия. Не мога да не кажа и това, че в многобройните изказвания, които се направиха от различните колеги от парламентарните групи, в Стратегията и в текстовете звучат доста аргументи, които са от много „за” до „да, но”. Въпреки това има аргументи в нейната неподкрепа или поне в нейното неприемане. Бих казала, че един от най-важните въпроси, за който стана въпрос – ще прескоча много неща, защото бързам, е този, че са очертани ключовите приоритети в Стратегията и желанието да се увеличи броят на завършилите висше образование и достигане на равнище 36% за възрастта между 30 34 години за 2020 г. е изключително важен. Ще спестя всички аргументи, които каза Корнелия Маринова, и ще кажа, че проблемът, на който беше акцентирано от тази трибуна, беше финансирането на Стратегията. Смятам, че няма статистически документ, който да е на 100% идеален. Стратегията е такъв вид документ, който ще бъде една отворена система и ще даде подходите за развитието на следващите документи, които трябва да се направят. Следващият момент беше анализът на финансиране на Стратегията. В този смисъл аз само накратко ще припомня откъде ще дойдат средствата за финансиране на системата. На първо място, програмно финансиране от националния бюджет средства от европейските структурни фондове по Оперативна програма „Наука, образование за интелигентен растеж”, както и чрез финансови инструменти като Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, приоритетна ос 2 – „Регионална образователна инфраструктура”, „Регионално развитие” и донорска помощ. Бързам да завърша с това, че Стратегията е отправна точка за нов Закон за висшето образование, един динамичен продукт, защото няма статични обществени политики. Благодаря. Благодаря, госпожо Дукова. Реплики? Няма. Професор Бъчварова има думата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да припомня, че приемането на Стратегия за висшето образование е необходимо условие за страната, за да може да стартира Оперативна програма „Наука, образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. Това вече е факт. Европейската комисия одобри Програмата и трябва да кажа, че това е изключително голямо постижение, че Народното събрание обсъжда Стратегия за висшето образование и с нейното приемане ние ще направим първите крачки за реализиране на едно по-модерно,

представлява систематизирани по различен начин документи на Европейската комисия, Световната банка, изследвания на наши университети. В себе си той съдържа правилни констатации какво е висшето образование в България и накъде трябва да вървим

Много от колегите разискваха по въпросите, свързани с предложенията за промяна във висшето образование. Аз обаче искам да акцентирам основно върху два въпроса. Първият въпрос е свързан с ангажимента, поет от Стратегията, за за изпълнение на една от основните цели във висшето образование, а именно развитието на научните изследвания в университетите. Много скромно

научни структури ще имат съвсем друг приоритет. Във връзка с това искам да припомня, че в началото на стартирането на Народното събрание ни беше предоставена Стратегия за развитие на научните изследвания. научните изследвания. Тя не е разглеждана, но би следвало да се помисли и се направят необходимите стъпки тя също да стане част от обсъжданията в Народното събрание, защото без нея няма да имаме цялостна възможност да създаваме създаваме научни изследвания, колективи, които да отговарят на европейските изисквания, съответно инфраструктура за тяхното осъществяване. Пак във връзка с научните изследвания в Стратегията е казано, че в България има и вузове, които имат богата научна дейност, и други без никаква научна дейност. Затова в Стратегията е предвидено и е записано висшите училища да се разделят на два вида

имат докторски програми и субсидии за наука, без това да пречи на участието им в научни колективи, формиращи се по изпълнение на определени направления. Подобно разделение съществува в почти всички страни от Европейския съюз, но много ми се иска това да се случи на практика, защото на този етап за финансирането на научните изследвания във висшите училища е записано императивно, че 10% от средствата отиват за научни изследвания. На практика обаче всички вузове получават не за научни изследвания, преди всичко за изследователска дейност. Реализирането на научна продукция и развитието на научните изследвания обаче е свързано не само с участие в програми

количествени показатели. Не говорим тук да определим точните параметри за подпомагане и развитие, но все пак да се придържаме към някакъв ангажимент, че средствата, предвидени за предвидени за развитие на висшето образование, в това число за науката, ще бъдат с възходяща тенденция, а не, както се случи в Бюджет 2015 г.

на академичния състав, трябва да бъдат реализирани в кратък срок, защото те ще бъдат пречката за реализирането и на Стратегията, която като документ създава предпоставки на първо време да бъдат създадени правила и наистина качествените висши учебни заведения да получават по-добро финансиране. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, проф. Бъчварова. Реплики? Не виждам. Професор Станилов, заповядайте, имате думата.

Първо, не можах в текста и в контекста да прочета как ще спрем изтичането на най-качествените мозъци от България, които отиват в чужди учебни заведения и чужди икономики и никога не се връщат. последната година от управлението на ГЕРБ миналия мандат бях поискал и ми предоставиха статистика през последните десет години колко от децата, които печелят големите награди от конкурси по биология, физика, химия и математика, остават да се учат във висши учебни заведения в България, колко заминават навън и колко от тези, които завършат висше образование навън, се връщат обратно? И знаете ли какво се получи? Нищо, никой не се връща, всички остават там! Тоест най-качественото, което ражда което ражда България, което създава българинът като биология, като висша материя, отива навън. Така да се каже, това е един кръвен данък, който неолиберализмът взема от българите. В Стратегията такова нещо не се споменава,

няма да излезе, защото няма такава! Всички стратегии, които са приемани досега, са оставени на произвола на съдбата и не са изпълнени.

Във всички правителства, управлявали през последните 25 години България, няма правителство с такава програма. Няма правителство, което да има такъв акцент в дейността си и това да бъде на първо място. Е, как ще напасваме Стратегията към политиките и философията, с които се управлява страната?!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!

Недопустимо е Стратегия за развитие на висшето образование да не включва в себе си думата „спорт”, политики за спорта и изобщо дейности, посветени на спорта. Ако прочетете изречението, което посочва визията на висшите училища и висшето образование, казано е следното: „Превръщането на висшите училища в научни и духовни центрове с общокултурна мисия”. Бих допълнил тук и бих препоръчал на хората, които ще доразработват тази стратегия и ще разработват и плановете за действие да включат и думата „спорт”, защото точно там е мястото, където наистина спортът може да се развива и да се реализира в най-чистия му вид. Това е една моя препоръка, която ще следя дали ще се изпълни в следващите документи, които ще съпровождат тази стратегия в бъдеще. Благодаря. Благодаря Ви, господин Лилков. Реплики? Не виждам. Господин Методи Андреев – за изказване, заповядайте. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги народни представители, Стратегията за висшето образование, която обсъждаме, е изключително важна за развитието на науката и на образованието в нашата страна за десетилетия напред, но е особено важно да знаем, че всяка една стратегия може да бъде обсъждана и да бъде развивана само в един случай – ако държавата разработи стратегия за финансиране на развитието на науката и на висшето образование. Защото със стратегия без подсигурено финансиране, стратегия, каквато досега сме виждали – държавата да замита винаги образованието под килима, да отпуска сравнително ниски и малки средства за развитието на науката и на образованието, ние няма да постигнем този ефект, който си поставя тази Стратегия. Ще Ви дам пример в момента с едно висше учебно заведение, в което аз работя. Там имаше една Програма за развитие на академичния състав. Програмата беше много хубава. Тя стимулираше на книга развитието на академичния състав, но ние трябва да знаем, че живеем в пазарна икономика. В крайна сметка това какво е постигнал един човек се измерва и с това какво заплащане той получава. Защото в момента трябва да си признаем, че българските професори получават около 1000 – 1200 лв. заплата. Пред един такъв човек има следните два възможни пътя: той да остане верен на науката и да се занимава пряко с нещата, които му възлага неговата длъжност – да обучава студенти, да обучава докторанти, да участва в научноизследователски програми, но за това той не получава нищо повече над тези 1200 лв. Другият вариант е, както правят повечето мои колеги, започват да се занимават с дейности, които отговарят на тяхната експертиза и тяхното научно ниво, но те не са свързани с тяхната пряка дейност като преподаватели, защото те трябва да издържат своето семейство. Значи основен момент във всяка една стратегия е финансовото обезпечаване и диференциацията в самия академичен състав. Защото ако един професор обучава един докторант това е негово задължение; ако обучава двама докторанти – това е вече по-добре; ако обучава трима докторанти – още по-добре; ако той участва в научноизследователски задачи и развива науката, в която той е специалист, е най-добре. Затова този човек трябва да получава бонуси, той трябва да получава кредити. кредити. Идеята е в тази Стратегия да помислим за това, което е в основата на пазарната икономика – за конкуренцията. Един човек, който развива своята експертиза като преподавател, като учен във висшето учебно заведение, трябва да може да получава по-голяма заплата от този негов колега на същата длъжност, но който не се занимава пряко с преподавателската си дейност. Тоест ние във висшето учебно заведение трябва да създадем вътрешна диференциация на заплащането на академичния състав. Само по този начин можем да повишим и нивото на самото образование. Защото, когато един човек е осигурен финансово, той се отнася по друг начин, той се отнася стратегически към своята професия, а не просто да се яви там, да си прочете лекцията и да отиде в частната си фирма да си изкара някой страничен лев за издръжката на своето семейство. Това е истината за по-голяма част от българските висши учебни заведения. Трябва да знаем и нещо друго. В момента държавата отпуска едни изключително малки средства във фонд за научни изследвания. Миналата година мисля, че бяха 15 милиона. Вижте, развитието на науката, особено научно-приложните дисциплини, е изключително важно за технологичното развитие на държавата и за нашето образование. Този фонд „Научни изследвания” стана обект на твърде интересни и не дотам здрави интереси от фирми, които минаха покрай това, че тези били свързани с научни изследвания. Знаете как се работеше – взема се един хабилитиран преподавател в една фирма и фирмата започва да работи и да взема средства от този фонд. Да не говорим, че един университет, известен в последно време със своето бурно развитие – Университетът по библиотекознание, в последните няколко години по 3 – 4 пъти спечели 3 – 4 програми. Това не може да става така. Не може големи университети като Техническия университет, като Университета по архитектура, строителство и геодезия, като Софийския университет да имат по-малко на глава преподавател спечелени програми, отколкото този университет. Явно тук нещо трябва да се коригира, трябва да се напасне. Другото нещо, което е много важно – важно е и финансирането на институтите и на висшите учебни заведения. Имам чувството, че финансирането на някои висши учебни заведения е извадено пред скоби. Общо взето знаем какво е дереджето в бюджетно отношение на висшите училища, но защо стана така, че точно Университетът по библиотекознание отново за този бюджет има 20-процентно увеличение на своя бюджет? Това е странно! По отношение на начина, по който се създават висшите кадри на България от нашето висше образование. Известно е, че ние имаме една традиция в това да създаваме безработни висшисти. Трябва да се напасне необходимостта на държавата, на бизнеса, на отраслите от висши кадри. Трябва да има много по-добър синхрон между това, което произвеждат висшите училища, и нуждите на държавата от такива специалисти. Защото иначе сега става така че има твърде големи обществени и държавни поръчки, които се запълват с някакви студенти и после тези хора няма къде да работят. Това е изключително голям проблем на съвременното ни висше образование. И най-важното

допускаме студенти във висшите училища чрез сложни приемни изпити, но един път влезнал студент той няма как да не завърши. Ние трябва да обърнем този конус. Трябва приемът да се улесни, но завършването на студента да бъде резултат от неговия ежедневно полаган труд, да се въведе час по-скоро така наречената система на акредитация. Тоест за всяка дейност на студента, в която той подпомага своето развитие, той да получава бонус. За мен тези важни проблеми трябва да ги имаме предвид. И най-важното, накрая, пак да повторя – държавата трябва да погледне стратегически по отношение на финансирането на висшите училища и да престане да създава нови висши училища. Защото и тези, които съществуват, и те имат сериозни бюджетни затруднения. Вярно, че това нещо не отговаря на пазарните условия, но в крайна сметка ние трябва да заложим на сигурното, трябва да заложим на това, което е изпитано през годините и там да съсредоточим нашите интелектуални и финансови усилия, за да стане тази стратегия факт и тя да помогне за развитието на българското висше образование. Иначе аз не съм много съгласен с проф. Станилов, че ние няма да изпълним тази Стратегия. Ние трябва да вярваме,

Благодаря, госпожо Председател. Взимам реплика по повод изказването на господин Андреев. Внимателно изслушах проблемите, които той вижда в образованието, за да изведе накрая извода, че проблемите, посочени от проф. Станилов, някак си не заслужават внимание, или пък не трябва да бъдат споделени във връзка с липсата на вяра в това, че нещо ще се получи в резултат на стратегията. Изслушах и изказалите се представители на академичната общност досега. Уверявам Ви, че ако проблемите се търсят в това, че липсата на достатъчно финансиране не обезпечава работата на академичната общност, а не в това какво е качеството на хората, които влизат в учебните заведения на входа, тоест като продукт, като резултат от средното образование, от началното образование и вече обратно на изхода, няма как да решим проблема. Наистина ще се сблъскаме с тази пирамида, за която Вие говорите, господин Андреев. Не можем да хванем този проблем от краката, а не от главата. Изключително е прав проф. Станилов с тези силни и болни думи за кръвния данък, който плащаме с това изтичане на млади хора – способни, обучени, добре обучени и намерили своето поприще някъде навън, без да могат да се върнат в България и да дадат своя дан, но, така или иначе, проблемите няма да се решат с тази Стратегия. Всъщност, този спор или тази реплика вземам с идеята, че по-скоро тя би довела до това наистина да си припомним за този дебат и след време да дадем един ясен и точен отчет направено ли е нещо по Стратегията. Безпредметните и безсмислени стратегии наистина са бич за начина, по който се опитваме да управляваме определени сфери на обществения живот. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Нотев. Втора реплика? Няма. Преди да дам възможност на господин Андреев, ако желае да ползва дуплика – не желаете, преди да обявя следващото изказване, а то е на господин Росен Петров, моля да приветстваме на балкона на пленарната зала парламентарната делегация от парламента на приятелска Грузия, водена от председателя на парламента господин Давид Усупашвили. Нашите приятели са тук на официално двудневно посещение. Във вчерашния ден имахме среща с делегацията. Днес им предстоят срещи с Комисията по външна политика и Комисията по европейските по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Да пожелаем ползотворна работа и приятно прекарване в приятелска България! Думата има господин Росен Петров, след него – господин Борис Станимиров, след него – господин Божинов. Това са записалите се до момента народни представители. Слушаме Ви, господин Петров.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Стратегия за висше образование наистина е хубаво да има, макар че в последните месеци много стратегии се появиха. Имам чувството, че сме на война. Мисля, че е по-хубаво да се появяват и закони за тях. Стратегията е хубава. Хубаво е, че се обръща внимание на висшето образование, но в нея аз не видях нито дума за частните ВУЗ-ове. Какво правим с тях? Там обучението е най-качествено, няма какво да се лъжем. На консултациите при президента Росен Плевнелиев той зададе въпроса: какво качество на образование очакваме – при 50 кандидат-студенти, трябва да се приемат 72 хиляди тази година? И тук е прав господин Андреев: какви хора ще влязат във ВУЗ-овете, с какви оценки? На две трети си готов. готов. Ние ще подкрепим Стратегията, защото виждаме, че такъв е духът в Народното събрание – да има съгласие, но ако се появи актуализация, надявам се, ще държим на тези неща. На първо място е това – да се обърне внимание на частните ВУЗ-ове. С какво те са по-лоши? В Закона за предучилищна и училищната възраст не делим децата по признак къде учат. Защо ги делим в Стратегията за висше образование? Освен това, монополното положение на Националната агенция по оценка и акредитация. Извинявайте, но тази Агенция създаде толкова ВУЗ-ове, че скоро на един човек ще се падат по два, ВУЗ-ове, които не са способни да извършват качествена подготовка на студенти. Аз също така съм съгласен с проф. Станилов, че по някакъв начин ние станахме донори на

Няма. Думата за изказване има господин Борис Станимиров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, скъпи гости! Аз вярвам, че има смисъл от Стратегията за висшето образование. Тя не е общи приказки, а е именно един стратегически документ, който при отговорно отношение от всички нас, в следващите години може да даде добър резултат. Има обаче две важни неща, които аз лично не видях в Стратегията или поне не са посочени, а според мен са важни като проблеми. Единият е в акредитацията на университетите като изискване да е заложен достъп на университета, на студентите и на учените до електронните бази данни с научни публикации в тяхната сфера. Това е нещо, което в момента много куца в българските университети – възможността студентите да се подготвят или да правят научни разработки, ползвайки съвременните публикации и статии, които ги има в международните електронни каталози. Дори и тези университети, които имат някакви абонаменти за някакви бази данни, най-често не ги поддържат достатъчно актуални. Студентите се принуждават да четат от учебника, написан от преподавателя или от някакви по-стари публикации. Ако искаме качество на научната дейност, на научната продукция, задължителният абонамент за световните каталози трябва да е изискване за акредитация, особено при природните и точните науки. И другата тема отново е в областта на софтуера и касае доста наболелия и коментиран в обществото въпрос с плагиатството. практика е университетите да разполагат с компютърна система, в която се налива всяка една научна публикация преди да излезе на хартия и системата да я проверява за плагиатство. Това гарантира качеството на научната продукция и това че научният продукт на изхода ще бъде наистина качествен, а няма да е просто симулиране на научна дейност. Считам, че това изискване за софтуер за борба с плагиатството трябва също да залегне в Стратегията и в нормите за акредитация и то също ще гарантира високо качество на висшето образование и на научната продукция. Благодаря.

Господин Станимиров, като се съгласявам с по-голямата част от Вашите констатации, искам да Ви кажа, че пак опираме до въпроса за това какви средства се отделят, защото и в Бюджет 2015 са заложени едни скромни 8 млн. лв., които да подкрепят научните изследвания в университетите. Те се дават на всички университети независимо от това дали те осъществяват научна дейност или не осъществяват научна дейност и това най-често отива за издателска дейност, а не за такива изследвания, за които ние говорим. Затова нашата претенция е, че в Стратегията трябва да има и количествени показатели, които да показват развитие на подкрепата в областта на научните изследвания и това, което Вие говорите, за възможността да се сравняват различните изследвания и да не се получава това плагиатстване, вече се говори, че включително една докторска дисертация може да бъде написана в рамките на няколко месеца, благодарение на чужди информационни източници, до които някой е достигнал под някаква форма. Затова нашата претенция е, че Стратегията трябва да има финансови измерители и оттам нататък ангажимент на държавата е до 2020 г. в съответствие в съответствие с програмата, която Европейската комисия е одобрила, да даде възможност университетите да натрупват знания, опит и умения в стратегически научни изследвания. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря. Друга реплика има ли? Няма. Дуплика? Не. Господин Божинов, заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Предстои да гласуваме стратегически документ. Когато се приемат стратегии се формират надежди и очаквания, че ще бъдат извършени действия и ще се получат резултати. Тази Стратегия е готвена от предишно правителство, доразвита е от служебното правителство, вероятно се подкрепя искрено и от сегашното правителство. Ще бъде подкрепена и от нашата парламентарна група. Скритите и явни мотиви са, че без тази Стратегия няма да имаме достъп до европейските средства, до усвояването на пари.

ако дадем на инженерните вузове например толкова пари, колкото поискат, ако тази Стратегия позволи да усвоят максимума от европейските пари, които ни се предоставят, ще имаме ли добро инженерно образование след всичко това? Моят отговор категорично днес от тази трибуна е „не”. И не само поради формализма, който съпътства нашите усилия. Спомням си, че тук имаше един народен представител Панев, който се прочу със Закона за лустрацията. Приложихме го. Имаше един министър, който не можеше да стане доктор на науките. Постави си за цел Закона за академичното развитие. Резултатът от първия закон беше, че бяха отстранени тези, които пречеха на амбициозните, а вторият закон даде възможност на всички амбициозни да станат професори на вузовете си, а не в съответствие с критериите. Те са удовлетворени. Всеки ден се раждат професори и доценти. Станаха хиляди, обаче нивото на образованието не е налице. Аз съм завършил и съм бил преподавател във Висшия химико-технологически институт. Когато завърших, имах самочувствието, че съм инженер. Твърдя, че огромната част от днешните възпитаници на моя университет нямат основание да смятат, че са инженери. Ще се върна на тезата си, че каквото и да направим за доброто финансиране, няма да го има резултата, защото хората, които постъпват в тези университети, нямат нито мотивацията, нито подготовката да станат инженерно-технически кадри. Една друга европейска страна преди 15 години, когато търсеше своето стратегическо развитие – това е Полша, когато искаше да се развива с машиностроене, металургия, химия и други индустриални направления, изследва причината за спада в инженерното си образование. И знаете ли къде откри причината? Не в парите или не в това дали преподавателите са били комунисти или не, дали са мераклии да стават професори или не, а ги откри в психологическата бариера. Годни и способни да станат инженерни кадри младежи постъпват във вуза. Бариерата откриха поляците

вече влизат хора, които не се страхуват от математиката, а не искат да станат висшисти. Днес Полша има такова инженерно образование. Има металургия, има машиностроене. Ние ще имаме инструмент за усвояване на европейски пари, но няма да имаме реални резултати и след тази Стратегия.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости! Огледайте се и си задайте въпроса днес обсъждаме Стратегия за развитие на висшето образование. Срамно е, колеги, срамно е когато се обсъжда бъдещето на нацията и неговото развитие, залата да е полупразна! Да, няма го и министърът. Както знаете, там една крякаща партия, вижте, един човек стои от нея. На балкона има млади хора. Нека ни видят резила, защото не може да се обсъжда Стратегия за висше образование на полупразна зала, която показва пълна незаинтересованост! За какво обаче реч? Когато говорим за стратегия, трябва да си кажем първо истината такава, каквато е в дадения момент – какво произвеждаме като висшисти, къде отиват тези млади хора. Никъде не засегнахме момента, уважаеми колеги, че на първо място е нарушена връзката между науката и бизнеса. На първо място! Според последните проучвания, уважаеми колеги, 68% от висшистите до 30 години практически работят в частния бизнес. Някой от тук ще каже: „Да, това е чудесно”. Само че 24% от тези млади висшисти въобще не работят, само 7% имат собствен бизнес, и забележете 42% от висшистите не работят по специалността си. Тук възниква големият въпрос – всъщност как са обучавани

Вижте, учебни заведения много от отдавна работят в условия на конкуренция. Само че, уважаеми колеги, една стратегия не е достатъчна, за да изчисти административните недъзи. С административни недъзи ние не допускаме наши български деца, които са завършили средното си образование, дори в Европейския съюз, да могат по общоустановения ред да кандидатстват в нашите висши учебни заведения. Срам! И защо? Защото никой не си поставя за цел, че административната уредба практически ги стопира. Вместо да привлечем тези наши деца тук, в нашите висши учебни заведения, ние ги изпращаме някъде другаде. Няма как да не обърна внимание – права сте, професор Бъчварова, 8 млн. лв. за научни изследвания е смешно ниска сума. и тук има нарушена връзка, защото голяма част от науката всъщност обслужва тесни корпоративни интереси, и то не български, което не е добре. Източването на потенциал от България

а ние стоим, гледаме. Хубаво е, че след като направих забележка, лека-полека залата започна да се понапълва. Искам пак да Ви обърна внимание, колеги, не трябва да си затваряме очите пред този изключително опасен процес на изтичане на потенциал от българската държава. Не е далеч моментът, когато ние ще изпитваме остра нужда от висококвалифицирани кадри за икономиката ни. Този момент трябва да бъде заложен в тази Стратегия – неговото решаване, отстраняването на този проблем. проблем. Стратегията наистина има много пропуски и не е много обективно това основание, че ние трябва да я подкрепим безусловно, защото трябва да получим възможността да усвояваме европейски средства. Само че усвояването, а много често и присвояването на европейски средства, в последно време не води до никакъв ефект – нито в българското образование, нито в българската икономика, нито по отношение на развитие на бизнеса в България. Патриотичният фронт дори и да подкрепи тази Стратегия я подкрепя със своите особени резерви. Благодаря Ви. Първа реплика – господин Нотев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! След последното изказване, на което правя реплика, се убедих, че ще подкрепя Стратегията. Ще я подкрепя, за да може да няма оратори, като току-що който към своите опоненти в българския парламент се обръща с квалификации, които не подхождат на отношения между цивилизовани хора, още по-малко образовани, още по-малко преподаватели, както знам, че включва професионалната биография на оратора. Не съм склонен да приема тези квалификации, както за цялостната работа, политика и отношение към Стратегията, която беше заявена от парламентарната група и която вероятно визираше ораторът. На следващо място, госпожо Председател, позволявам си да припомня едно предложение на лидера на Партия „Атака” към Вас за организиране на курсове по правоговор. Имам повод в същото изказване. Благодаря

моята реплика към колегата Байрактаров е свързана с това – може би той не знае, че министър проф. Танев беше тук и пак ще се върне. Предварителен ангажимент с НОИ и подписване на важен документ го принуди за малко да напусне. Искам да защитя нашия министър. Той не подценява този въпрос, още повече че е от сферата на висшето образование. Проф. Денков е тук – също много компетентен човек, който осъществява една приемственост още от служебното правителство. Поне в тази част бих казал, че не е много правилно да бъде атакуван министърът. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател! Колега Нотев, аз не съм си позволил да обидя никого и да отправям персонални квалификации към когото и да било. Това с правоговора е много добра идея, само че не знам как ще решите проблема с диалекта. Така че не се опитвайте да се заигравате с тематика, която определено не Ви е ясна, а фактите са налице Партия „Атака” е на работа само в петък от 11,00 ч., когато се излъчва парламентарният контрол по телевизията, защото това ги интересува. Не знаех, че така стоят нещата с господин министъра, но и Вие ще се съгласите, че е редно, когато се обсъжда Стратегията, тя да е на преден план, защото е по-важният документ. Надявам се, че ще се съгласите с мен. ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Няма. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване. В пленарното заседание на 15 януари в своето изказване народният представител доц. Милен Михов направи предложение за редакционно допълнение. Ще го припомня на народните представители. В Раздел VІ на Стратегията, наименован: „Дейности и мерки за постигане на конкретните цели”, в подточка 6.1 – „Подобряване на достъпа и увеличаване дела на завършилите висше образование”.

и тя да звучи, както следва: „Усъвършенстване на нормативна база и активна политика за привличане на студенти от българите, живеещи в Европейския съюз и българските общности в трети държави”. Подлагам на гласуване това редакционно допълнение, което е коментирано в Комисията, има подкрепа и от страна на Министерството. В пленарната пленарната зала беше подкрепено от господин Жаблянов на предходното пленарно заседание.

Приема Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.” Подлагам на гласуване Проекта за решение, ведно с току-що приетото от нас решение за допълнение в съдържанието на самата Стратегия.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в залата... А каква е ползата от допуснатите в залата, господин Добрев? ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Добър въпрос, госпожо Председател. Това е парламентарна практика и налага моето предложение: Мирослава Христова – директор на дирекция „Правна”, Димитър Кишкилов – началник-отдел „Сигурност на електроснабдяването”, Николай Налбантов – директор на дирекция; Явор Стоянов – държавен експерт. Загуба на работен ден в съответното ведомство или учреждение. Допускам до гласуване направеното предложение за гости в залата.

приет на първо гласуване на 15 януари 2015 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на вносителя за наименованието на Закона.

Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. § 1: „§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 21: „21. издава съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, съгласно Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, искам да декларирам нашето намерение да неподкрепим така предложеното допълнение за редакция на този член. По същество, колеги, става въпрос да бъде променен досегашният модел и така наречената „такса задължение” към обществото по досега съществуващата практика да бъде поемана според това кой колко енергия консумира, ще се предвиди да се направи облекчение за големите индустриални потребители. Няма как да приемем такъв подход без да ни е ясно какъв ще бъде ефектът от това решение, без някой да е направил необходимите финансови разчети, каква ще бъде ползата за бизнеса, когото ще стимулираме с това, и най-важното за нас – знаете, че моделът в енергетиката е такъв, че тези икономии, които ще спестим на големите индустриални потребители на електрическа енергия, трябва да бъдат разхвърляни върху останалите потребители – имайте предвид, че това означава битовите потребители. Без да знаем какви ще бъдат измененията и какво ще бъде отражението върху цената няма как да гласуваме подкрепа на този текст, още повече че в момента вървят преговори по официална информация от Министерството на енергетиката и за предоговаряне с американските централи, очаква се либерализация на пазара към края на годината – все мерки, които ще имат пряко отражение върху пазара. Струва ми без тези разчети и без това няма как да бъде подкрепен този текст. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Бойчев. Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Кадиев.

Уважаеми колеги, това е един от потенциалните скандални текстове на този закон и много държа министъра на енергетиката да каже нейното лично мнение за него. Аз ще Ви преразкажа малко от историята. Тази такса „задължение към обществото”, която е около 19 лв. на мегават час, се плаща от всеки български гражданин и от всяко българско предприятие – малко, средно, голямо, няма значение какво, всички плащаме една и съща такса, както всички плащаме 20% ДДС. Преди няколко години така наречените „големи консуматори в България”, това са основно металургични и химически предприятия решават, че тази такса им е прекалено голяма. Правят предложение да се сложи таван, като го вкарат в закона, тоест плащаме 19 лв. на мегават, но не повече от примерно 1 млн. лв. на година. Сумата, която електроенергийния системен оператор събира от тази такса е около 400 млн. лв. на година, а от тях около 100 млн. идват от тези големи предприятия. Първоначалните разчети за загубата показваха, че ако се сложи таван по начина, по който те си го представяха, загубата за ЕСО ще бъде около 40 млн. лв. Тези 40 млн. лв. трябва да бъдат разхвърляни и компенсирани от българските семейства. Имате около 3 милиона семейства

трябва ли българските битови потребители да компенсират нежеланието на големи потребители да плащат наравно с всички други, абсолютно справедливо? Те, разбира се, ще излязат с тезата от тяхната гледна точка, вероятно права, че са големи работодатели, че са енергийно много ефективни, че са големи консуматори и трябва да има някакво облекчение за тях. И сигурно трябва да има! Само че за един български пенсионер, който е на минимална пенсия 156 лв. този един лев има значение, а в България пенсионерите, които са на минимална пенсия са 300 и няколко хиляди. Те не са просто един лев, който му е дошъл в края на сметката. Ние му вдигнахме пенсията с два лева и петдесет стотинки в края на миналата година, а сега ще му вземем един лев оттук, утре ще му вземем един лев от друго място. Тръгна този спор! След това се появи втора идея – няма да го компенсират битовите потребители, ще го компенсират средните и малките фирми. Добре, ние нали искахме да развиваме малките и средните фирми, нали искахме да развиваме семейния бизнес, нали искахме този потенциал да го развиваме, за да станат и те големи? Те какво са виновни, че не са големи енергийни потребители, за да може за тях да няма тази преференция, а да я има само за големите? Нямаше никакъв отговор на този въпрос. Затова, госпожо Министър, това, което се появява сега като текст не е този таван, за който Ви говорим. Тъй като се изплашиха от тази дискусия, те вкараха текст, който е много който е много завързан – делегираме правото на министъра на енергетиката, министъра на финансите, министъра на икономиката да предложат мерки за компенсиране на тези фирми. Делегираме им правото да се корумпират – ето това правим! Каква Ви е гаранцията утре коя фирма ще отиде при кой министър, каква преференция ще поиска, за кой сектор, колко ще струва това и кой ще го компенсира? Никаква! Отделно, че Европейската комисия няма да го разреши, защото това е потенциална държавна помощ. Така ли се прави в закон? Затова Ви предлагам този член да не бъде гласуван и ако бъде внесен конкретен текст, с конкретни тавани или облекчения за големите фирми, тогава да бъде много ясно казано и кой компенсира това нещо, защото ние не сме съгласни да се компенсира нито от битовите потребители, нито от малки и средни фирми, които всъщност искаме да станат големи фирми. Благодаря Ви.

аз не виждам в предложения текст аргументи за това, което говорите. Предложеният текст касае компетентност на министър – възлагат му се правомощия. В конкретния случай с предложения текст се възлага на трима министри да изготвят такъв нормативен документ. Какъв ще бъде нормативният документ, какъв ще бъде регулаторният режим по отношение на тази такса, не следва от този текст. Изненадан съм от тълкуването, което направихте. Ще използвам случая и за следното – да припомня правилото на чл. 143 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Благодаря Ви. Уважаеми господин Кирилов, с този текст ние делегираме правото на трима министри да предлагат мерки за компенсация. Това е все едно да приемем текст в Закона за ДДС, с който делегираме правото на министъра на финансите да предлага намалени такси на ДДС за определени стоки по негово усмотрение. Абсолютно същата работа е, едно към едно. Колко ще струва? Кой ще го компенсира? Говорим за 3 млрд. лв. задължения на НЕК и сега изведнъж правим предложение, което ще свали 30 милиона, 10 милиона или 50 милиона, няма значение колко.

държавна помощ парекселанс. Няма абсолютно никакъв смисъл от този текст. Няма смисъл от тази практика, която въвеждате – министри сами да решават кого да компенсират и с колко. Утре някой ще поиска, пак Ви казвам – всеки един министър, било на финансите да компенсира определени стоки с намалена ставка на ДДС, било министърът на икономиката да компенсира намалена ставка на корпоративен данък за предприятия, които за него са важни. Измислете нещо друго, измислете някакви критерии, които са правилни. Какво значи критерият „голям консуматор на енергия”? Ако „Кремиковци” днес беше живо, щеше да е най-големият консуматор, на него ли щяхме да дадем

Уважаема госпожо Председател, моля при изказванията по този Законопроект да приложите чл. 143 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание и всеки изказващ се да декларира конфликт на интереси.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости! Първо, не съм съгласен, че предлагаме текст, който дава възможност да корумпира министъра. Ако разсъждаваме така, няма смисъл да има министри и всичко да се решава от Народното събрание, за да не ги корумпираме, защото имате бюджети, вземате доста важни решения. Не може по презумпция винаги да мислим, че корумпираме някого с някой текст. Мисля, че това не е състоятелно.

или така наречените „големи индустриални потребители” да направят своите прогнози във връзка със себестойността на своята продукция и във връзка със своето производство, мисля, че е едно добро решение. Такова решение има в Германия, има в Австрия, има в доста държави в Европейския съюз. Тоест ние не сме първите, които го правим. Знаете, че през 2013

Ако сложим в момента едно такова решение във връзка с предвидимостта, от тук нататък да не нараства тази такса към обществото, в този случай индустриалните потребители ще могат да направят своите прогнози. Знаете, че има големи предприятия, които искаха да инвестират в България, но не инвестираха в България, а другаде, именно поради тази непредвидимост, именно защото през последните години тази такса растеше доста бързо и главоломно. Те не знаеха до каква степен може да достигне и не можеха да направят своите прогнози. Те, разбира се, не само не инвестираха, а някои предприятия се изнесоха от България. Ние говорим за реиндустриализация, ние говорим за насърчаване на бизнеса. Това е една от мерките. Аз мисля, че ако се сложи границата в момента, тоест да не се преразпределя сегашната такса, а да се сложи една граница, при която да не нараства таксата, и предвид факта, че няма да има нови възобновяеми източници на база по-нататъшните предложения – ще видите в този закон, аз мисля, че именно това ще е балансът, който ще се намери, за да могат нито обикновените потребители да не поемат тази тежест, но големите индустриални потребители на ток също да направят своите анализ, своята предвидимост и да могат да инвестират в България. Мисля, че това е едно добро решение, което трябва да подкрепим. Благодаря. Благодаря Ви, господин Николов. Реплики? Заповядайте! Уважаеми колеги, понеже ми омръзна разни хора да се упражняват на мой гръб, визирам колегата Байрактаров от вчера, обявявам конфликт на интереси поради факта, че съпругата ми е търговец на електроенергия абсолютно легитимен, лицензиран, през цялото време под окото на всевъзможни контролни органи. Ако има някакви нападения срещу нея и някакви нейни прегрешения, тя си носи отговорност, както и аз в политически план. Сега обаче искам да Ви прочета, нямах намерение, но ще го направя специално заради Вас, да Ви прочета кореспонденция между КРИБ и Асоциацията на енергийните консуматори, за да видите как аз, видите ли, според Вас, съм в конфликт на интереси. Чета „Колеги, във връзка с изявлението на Георги Кадиев предлагаме „Енерджи съплай” – търговец на ток на Кадиеви, да бъде разлепена из предприятията като нежелан партньор.

на енергийните консуматори – да излязат с остра декларация срещу Кадиев и неговите популизми. Спешно! До Делян Добрев, министъра на икономиката, енергетиката, БСП и така нататък”. Ето Ви го конфликтът на интереси! Ако аз исках да обслужвам тях, щях ли да влизам в това нещо днес? Единственото, на което бих се съгласил в този текст и съм го казал на Делян Добрев, е ако ние сложим таван, който е равен на днешната консумация на тези предприятия. Тоест ако те наемат повече хора, развиват производство, произвеждат повече, нека в бъдеще да имат някакво облекчение. Но за да нямаме загуба в моментното състояние, за да не товарим домакинства, средни и малки фирми с потреблението, което те правят,

Председател. Уважаеми господин Николов, нищо лошо няма да се стимулират българските производители, но измислете друг начин и друг подход. Мога да Ви предложа да се присъедините към редица законодателни инициативи, които сме правили в тази посока, но досега не сте ги подкрепяли. подкрепяли. Предложените промени, съжалявам, че го казвам, изглеждат лобистки и в интерес на няколко определени големи индустриални консуматори на електрическа енергия. Второ, самата Германия, която давате за пример, вече преразглежда своя модел. Тъй като в Комисията се наслушах на много статистики, си позволих да направя справка в Евростат относно цената на електрическата енергия. Република България има най-ниската цена на електрическата енергия за битови потребители – 0,08

текст, за да не изпада Народното събрание в ситуация да изглежда, че обслужваме големите индустриални потребители за сметка на цената и товара, който ще прехвърлим върху обикновените потребители. за съжаление, по статистика в България 60% от тях попадат в категорията енергийно бедни. Не е справедливо, било с малко, както Вие твърдите, да прехвърлим на всеки един от тях тежестта, която ще бъде компенсирана от големите индустриални потребители. Благодаря.

От къде накъде не прекъснахте колегата от БСП, защото не виждам каква беше репликата му към изказването на господин Николов преди малко? Той направи реплика де факто на говорещия преди него Байрактаров по отношение на неговия конфликт на интереси, защото съпругата му има фирми, свързани с енергетиката, и продава ток. Къде е моралът този колега да се изявява постоянно от трибуната, когато говорим за енергетика, и да казва, че това са фирми на съпругата му. Ами, Вие къде ходите?! Мисля, че Мисля, че точно в този момент е нужно да седнете и да си замълчите, защото имате пряк интерес и при коментара на този Закон е нужно по-малко да говорите. Декларираното във Ваша декларация за 14 милиона от дялове в дружества, свързани с продажбата на ток, говори много неща.

Наличието на конфликт на интереси не е основание да се отказва думата на народен представител. Наистина обаче е въпрос на морал, когато се обсъжда даден законопроект, дали точно колеги с конфликт на интереси трябва да бъдат основни говорители по него. Заповядайте, господин Кадиев.

е в това, че тези компании купуват от моята съпруга. Аз би трябвало да обслужвам тях, а вместо това заставам срещу тях! Знаете ли защо? Знаете ли защо пишат тези писма? Пишат, защото имат лобистки интерес този текст да мине. Това нещо ще бъде прехвърлено. О`кей, казах, съгласен съм на таван на сегашното ниво, за да няма загуби. Нека в бъдеще да има такава компенсация,

Моят конфликт на интереси е по презумпция, че съпругата ми се занимава с това нещо. Хубаво, на Делян Добрев баща му има предприятие за пелети. Той в конфликт на интереси ли е, или не е?!

По повод на процедура по начина на водене спечелихте лично обяснение от господин Кадиев. Сега думата за изказване има господин Делян Добрев.

Предложението се основа на новата европейска политика за преоценка на рисковете от прекомерната тежест на пакета „Климат – енергетика” върху индустриалната активност. Какво означава това? В целия Европейски съюз всички държави се тревожат, че ангажиментите на Съюза по отношение на зелената енергия са неблагоприятен фактор върху конкурентоспособността на предприятията. Казано по-просто, зелената енергия, която плащат индустриалните консуматори в Европа, е толкова висока заради ангажиментите, които всички сме поели, че тези предприятия започват да затварят и същите компании да разкриват предприятия извън Европейския съюз. Това е европейска политика, направена в повечето държави в Европейския съюз. Текстът, който днес сме предложили, е министърът на енергетиката съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката да проучат възможностите за ограничаване на този риск за българските предприятия. Забележете – да нотифицират Европейската комисия, Съвместно с нея да измислят механизъм, с който да запазим работните места в България. Плъзнахте се по една плоскост за обикновените семейства, които щели да плащат този разход. Вижте, ако този ако този проблем ескалира в България, ще се окаже така, че работни места и заплати няма да има, за да има откъде да се плаща тази зелена енергия. Така че нека да върнем дебата в неговата професионална плоскост, да спрем с дребните закачки. Става въпрос за Закон за енергетиката и ние сме все още на § 1. Предложеният текст предвижда министърът на финансите, съвместно с министъра на енергетиката и министъра на икономиката да проучат възможността да създадат наредба, която да нотифицират в Европейската комисия и да съгласуват за ограничаване на тежестта на тези европейски ангажименти по отношение на опазване на климата върху индустрията. И това би трябвало всички да го подкрепим, защото всички в тази зала говорят за реиндустриализация. Лайтмотивът на правителството Орешарски беше реиндустриализация на България, само че по грешния начин – ще даваме стотици милиони държавни пари за да купуваме фалирали предприятия и тези фалирали предприятия да реиндустриализират България. Не е това начинът. Начинът е като създадеш условия, при които тези индустриални предприятия в България да работят. И в България има случаи на предприятия, които не работят в момента, а работят гръцките аналози на същите юридически лица, защото в Гърция вече има такава наредба и този риск е ограничен. Благодаря Ви. Заповядайте, проф. Станилов.

беше много хубаво и беше вярно. Само че във Вашата програма и във Вашата философия няма, например, да намалите ДДС върху производителите и да го качите върху търговците, да го увеличите, за да го компенсирате, а следвате неолибералната доктрина, според която ДДС трябва да бъде еднакво за всичко. В никоя европейска държава това го няма. Има го само при такива като нас – догонващи икономики, които представляват икономически пустини. В нашата програма на няколко места е разработено. Казва се реиндустриализация с финансови инструменти. Не се казва държавата. На друго място има за държавата. Финансов инструмент е данъкът, финансов инструмент са преференциите и това може да стане с реиндустриализация и България да стане съвсем друга държава. Но Вие нямате желание да го направите и напразно спорим тук.

Благодаря за репликата на многоуважавания от мен проф. Станилов. Всъщност правителството в своята програма дори в сектор „енергетика“ полага огромни усилия за подкрепа на индустрията в България като цели да намали разходите за енергия, които са основната пречка пред бързото развитие на индустрията. И в тази връзка знаете, че е записано в програмата, която правителството изпълнява, проучване на дълбоко Черно море за нефт и газ, което е едно от най-важните неща за стимулиране на индустрията в България. Конкурсите за „Терес” и за „Силистар” получиха решение на Министерски съвет през месец декември. Обявите от Министерството, доколкото знам, са изпратени вчера или миналия ден в официалния вестник на Европейската комисия. Очаква се до 10 дни те да бъдат публикувани, с което ще се стартира самият конкурс. Откриването на нефт и газ в българско Черно море, за което ние сме много оптимистично настроени заради всичката информация, с която разполагаме, ще бъде този стимул за индустрията, който е необходим в България – много по-голям, отколкото каквато и да е диференцирана ставка по ДДС. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Аз също призовавам да преминем към професионално обсъждане на нещата, защото дребните политически закачки, персонални нападки и опит за политизиране няма да ни доведат до добро. Едва ли за състоянието, в което се намира енергетиката днес, ще се получи нещо полезно от дебат, който се пренася от професионална на личностна основа. В тази връзка искам да използвам това изказване, че оттук нататък се надявам и всички колеги да бъдат конструктивни и да търсят общите решения за благото на българската енергетика, а не да търсим някакви лични облаги, корист или популистки резултати. Напълно съм съгласен, че големите потребители на енергия са всъщност и големите работодатели. Няма спор за това нещо и няма спор, че създаването на по-благоприятни условия за тези големи потребители създава предпоставки, но, забележете – създава предпоставки, не гарантира това, че ще има повече работни места във връзка с повишена конкурентоспособност и така нататък. Напълно съм съгласен, че в Западна Европа, тоест в другите страни, развитите страни – членки на Европейския съюз, подобни мерки се търсят. Но, забележете, тези мерки там се търсят, защото вече потенциалът за енергийна ефективност е изчерпан до голяма степен. Защото там се използват модерни технологии, защото там инвестициите, които са могли да доведат до спад на потреблението на електроенергия, до голяма степен вече са изчерпани като възможности. В тази връзка, ако ние приемем този текст във вида, в който е тук, без да поставим никакви условия, без да поставим поне законови рамки, в които може да се развива това нещо, можем да доведем нещата дотам, че ще имаме едно екстензивно развитие на големите потребители, тъй като те ще бъдат облекчени и няма да имат даже никакъв стимул да въвеждат и мерки за енергийна ефективност, защото вече са си получили съответните облекчения чрез цената на електроенергията.

на цената на електроенергия върху цената на крайната продукция заедно с мерки за енергийна ефективност и стимулиране. И така на първо четене ми идва идеята, че, примерно, така наречените „доброволни споразумения”, които съществуват по линия на Закона за енергийна ефективност, един от стимулите, за да бъдат сключени такива доброволни споразумения, което на практика означава, че потребителите доброволно поемат ангажимент да намалят относителния разход на електроенергия, да бъде обвързан с такова облекчение за въвеждане на таван. Тоест този, който подписва доброволно споразумение за намаляване потреблението на електроенергия и повишаване на своята енергийна ефективност с определен процент като стимул, като стимул, а не като даденост, да получи тази възможност. И тогава вече ще сме в тон и със съвременната европейска политика, тогава ще сме в тон с това, което и вчера заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по енергетика каза, че енергийната ефективност става ключова в енергийната политика. Много моля още един път – нека да оттеглим това нещо, да си помислим дали не можем да го оптимизираме и тогава да го подложим на обсъждане. Благодаря Ви за вниманието.

втората част на т. 21: съгласно Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетиката за периода 2014-2020 г. Ако прочетете насоките ще видите, че в тях има един цял раздел, който поставя редица условия и ограничения за това каква може да бъде тази подкрепа, така че ние изрично сме цитирали Насоките за държавната помощ, за да насочим че трябва да се спазват условията и ограниченията по раздела в Насоките за държавната помощ. Не сте прав и с и с внушението, че даваме на министрите едва ли празен чек. Първо, те трябва да следват Насоките и ние сме го записали, че трябва да ги следват, и, второ, те нотифицират тази помощ, тази подкрепа, тези условия, тези критерии с Европейската комисия. Благодаря. Няма. Слушаме дупликата Ви, господин Ерменков. Господин Добрев, аз не исках да давам онези ограничения, които сте записали, защото те са иманентно задължение на държавата по повод държавна помощ и спазване на тези Насоки. Те няма как да не бъдат включени. Аз не говоря за тези ограничения, които са свързани с държавна помощ. Аз говоря още един път за обвързване на един стимул, който се нарича „облекчаване на цената на електроенергията” с мерки за енергийна ефективност – най-добрият начин, по който можем да направим това нещо. В противен случай наистина се създава впечатлението,

въведем поне това задължение на големите потребители, които наистина да предприемат мерки по енергийна ефективност, защото, извинявайте, но големите потребители са и най-големите разхитители на енергия, ако погледнете статистиката. Че там почти няма мерки, които да са изпълнени в последно време за енергийна ефективност. Постоянно се плаче за това, че цената на електроенергията е висока, в същото време, когато има задължения, които трябва да бъдат изпълнени за намаляване на относителното потребление на електроенергия върху единица продукция не се прави нищо. Затова моята молба беше: дайте пак да погледнем и да обвържем, ето, сега е моментът да покажем, че наистина провеждаме европейска политика, насочена и към приоритетите „енергийна ефективност” и да обвържем това, този таван, с това изискване към тези предприятия. Иначе, пак казвам, даваме им една възможност без да искаме от тях каквото и да било. Даже не искаме от тях и задължение да увеличават продукция, да увеличават работни места. Една препоръка, една предпоставка, която я стане – я не стане, ако не е заложена законово. Благодаря, господин Ерменков. Много приятно ме изненадахте с господин Добрев – спазвате Правилника стриктно. Заслужавате адмирации. Господин Ненков има думата за изказване. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, вчера много се изговори относно поемането на новия дълг и Споразумението, което вчера ратифицирахме. Ако внимателно, загърбвайки чисто политическите си интереси, бяхме се вслушали в думите на министъра на финансите, а именно големият въпрос „за” или „против” сме да трупаме дефицит сега и за следващите години, то отговорът на въпроса е, че ако не искаме да имаме дефицит, то трябва да развиваме индустрията, трябва да развиваме икономиката. Ние се нуждаем спешно, не след няколко години, а на мига, от сериозен икономически растеж, ако искаме да достигнем средноевропейски държави, за които много обичаме да говорим, но нищо не правим. Безспорно аз смятам, че и текстът, както е залегнал в законопроекта, който сме внесли с колегите, именно цели точно това това – да даде възможност не на едно министерство, а на три министерства заедно с Европейската комисия да разработят методология, по която да компенсират именно тези така наречени „големи енергийни консуматори”. Аз смятам и съм убеден, че именно експертизата, с която разполагат в тези министерства, ще бъде много по-точна, много по-конкретна от какъвто и да било таван, който ще бъде плод на някаква политическа договорка, която може да гласуваме в тази зала. Още повече, че не смятам, че по презумпция трябва, едва ли не, да обвиняваме едно бъдещо решение на тези министерства за това, че били подкрепили една индустрия или друга индустрия. Има много точно разписани правила на Европейската комисия, които казват кои части от индустрията могат да бъдат подкрепени и по какъв начин. Естествено, в тази наредба, в този поднормативен акт ще има достатъчно възможност да се обоснове при какви условия те ще получават тази подкрепа, дали са изпълнили мерки за енергийна ефективност, дали назначават нови хора, нови работни места. Разбира се, че това ще бъде много точно направено в една такава наредба. И аз не смятам, че ние трябва да се срамуваме тук, в тази зала, да се наречем „лобисти на индустрията”. И без това тези енергийни предприятия, така наречените „големи енергийни консуматори”, не са станали толкова много в тази държава. И реиндустриализация не означава, да изкупуваме закъсали предприятия и да наливаме държавни пари в тях, а именно да търсим механизми, с които да направим за бизнеса, за индустрията да е по-предвидима средата, в която искат да инвестират. Това, колеги, е най-големият ни проблем в момента. Никой не иска да инвестира в държава, в която – първо, че имаш политическа нестабилност, която е факт в последните години, и, второто е, че нямаш никаква предвидимост за това какво ще се случи, за какви нови регулаторни режими ще има в държавата,

индустрията”. Това е всъщност смисълът и това ще гарантира за в бъдеще устойчиво развитие на държавата и не да се чудим как бедните хора да си плащат тока, а да стимулираме така големите предприятия, че да дават повече работа и хората да могат да си позволят цената на електроенергията. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ненков. Реплики? Няма желаещи. Господин Димитров има думата за изказване. Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, уважаеми дами и господа! Има две тенденции, които са проблематични за България. Едната е, че индустриални производства вече се насочват извън Европейския съюз, защото екологичната политика на Европейския съюз, която ние всички подкрепяме и е правилна – оскъпява тези производства и вече има тенденция част от европейската индустрия да се изнася извън Европейския съюз. Втората тенденция, която е още по-обезпокоителна за България, е, че новите индустриални предприятия в последните години в България са малко, тоест няма голям интерес от европейския бизнес да се инвестира в България. В този смисъл мярката, която се предлага е в правилната посока. Не че не може да бъде опорочена, както казаха колеги, но ние сме точно затова, за да проследим. И аз Ви предлагам следното нещо: да подкрепим този текст, дадем възможност за такава наредба, която да създаде добри условия за индустрията и след това на Енергийна комисия да поканим министъра на енергетиката, да видим текста на наредбата и ако има забележки да ги отправим на място. Ако искаме да блокираме всяка такава идея – стоим на място и нищо не правим. и нищо не правим. Въпросът е следният: хората ни питат за нови, добре платени работни места. Ако не предприемем такива действия няма да има нови, добре платени работни места. Това искат от нас хората от всяка една парламентарна група. Като отидем да се видим с тях те ни питат: кога ще има нови, добре платени работни места? Искам да Ви дам две статистики, които са важни. Те са много прости. Първата е следната: от членството на България в Европейския съюз досега България е постигнала 8% конвергенция с Европейския съюз. от 2007 г. досега има 8% конвергенция. Как се изчислява това? Европейският съюз е 100%, колко сме се придвижили напред за тези години. Румъния за същия период има 17% конвергенция – два пъти по-бързо от България за един и същи период. Какво означава това? Че трябва да предприемем подобни мерки за насърчаване на индустрията. Аз изслушах внимателно колегите от ляво. Разбира се, че всяка идея може да бъде опорочена. То няма идея, колкото и да е добра, която да не може да бъде опорочена, но това не може да бъде причина ние да не опитаме сега да насърчим българската индустрия и да създадем предпоставки за нови, добре платени работни места, което се иска от много български граждани от Българския парламент. Призовавам Ви да прекратим дебата. Не правя процедурно предложение обаче. Призовавам Ви просто. Да подкрепим тази мярка и след това в Енергийна комисия да поканим енергийния министър, когато е готова наредбата, да я прочетем внимателно, да отправим нашите забележки. Няма значение, че това е подзаконов нормативен акт. Думата на Народното събрание винаги тежи, когато е отправена по разумния начин. Благодаря. Няма. Думата иска министър Петкова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, за да изразя становището на Министерството на енергетиката. Ние подкрепяме направеното предложение. Изразили сме нашето становище, обективирано в официално писмо. Съвсем накратко бих искала да представя пред Вас мотивите на Министерството на енергетиката в подкрепа на това предложение. Защо подкрепяме предложението? Подкрепяме го, първо, поради една основна причина, свързана с промяната на европейската политика по отношение на от прекомерната тежест на пакета „Климат – енергетика” върху индустрията. Тази промяна на политиката безспорно е намерила своето отражение, обективирана в Насоките относно държавната помощ по отношение на околната среда и енергетиката. Тези Насоки са в сила от 31 юли 2014 г. В Насоките ясно са определени случаите, ясно е дефинирано, че е възможно и Европейската комисия допуска предоставянето на помощ под формата на намаляване на финансовата подкрепа за енергия от възобновяеми източници. Тоест нашите опасения дали Европейската комисия ще се съгласи с подобен текст, отпадат, защото това е визията на Европейската комисия. В Приложение № 3 към тези насоки ясно са посочени секторите, за които може да има такава държавна помощ. Тези сектори са изчерпателно изброени. Там попадат химическата промишленост и редица други индустрии. Така че не съществува възможност някой да подбере в наредбата определени сектори и да прокарва някакви лобистки интереси. Смятам, че всякакви опасения по отношение на това дали тази промяна е в съответствие с европейската практика и законодателство, отпадат. Що се отнася до наредбата, която трябва да изготвят трите министерства – на енергетиката, съвместно с това на финансите и икономиката, смятам, че няма нищо по-логично от това, тъй като тези три министерства имат пряко отношение към тези промени. Знаете, че в Министерството на финансите се намира дирекцията, която се занимава с държавните помощи. Там е цялата нормативна уредба по отношение на държавните помощи. Министерството на енергетиката от своя страна трябва да вземе трябва да вземе отношение по цената на електрическата енергия. Министерството на икономиката е заинтересовано да се развива индустрията – нещо, около което смятам, че всички трябва да се обединим. Тук нямаме различия. Това са причините, уважаеми дами и господа, поради които Министерството на енергетиката подкрепя предложения текст. Благодаря. Благодаря, министър Петкова. Други народни представители желаят ли да участват в дискусията по обсъждания § 1? Заповядайте, господин Аталай. Благодаря, госпожо Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги!

и мнението на съответната политическа сила – дали поддържа развитието на индустрията в България, дали даването на възможност на определени сектори в индустрията да могат да се възползват от онези насоки, които Европейският съюз дава в последно време, вече признавайки грешките си от предишните директиви, като поема един обратен курс за възстановяване на баланса или равновесието между индустрията и тежестта, която индустрията поема във връзка с плащанията от възобновяемите енергийни източници. Колеги, убеден съм, че няма народен представител, който да не иска да се развива индустрията в България, няма народен представител, който да не е против да се натоварва населението или крайният потребител с онази част, която индустрията ни трябваше да плати тежестта, с която Европейският съюз ни натовари във връзка със съответните директиви за производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. Колеги, днес имаме възможност да подкрепим това предложение с ясното съзнание, че спазвайки още веднъж насоките и директивите, които Европейският съюз ни дава като възможност

още повече и да очакваме нови инвестиции от гледна точка на тези сектори на индустрията. Колеги, ако ние не променим структурата на икономиката в България, ако все още смятаме, че България трябва да се развива само в рамките на земеделието и туризма, да си закриваме всички производствени мощности от тежката металургия до химията, аз не съм от тези хора, които подкрепят тази идея. Трите Трите министерства, уповавайки се на всички тези изисквания, би трябвало да намерят основния баланс – къде и с колко ще намалят тежестта от индустрията и с колко ще натоварят крайния крайния потребител, за да могат да се покрият тези разходи, които ние трябва да платим от възобновяемите енергийни източници. Колеги, момента да преминем към другите предложения. Ще видите, че има много сериозни предложения във връзка с намаляване тежестта откъм кафявата енергия към крайния потребител, обаче нямаме онова очакване, с което би трябвало да натоварим онези възобновяеми енергийни източници, от които можехме да намалим още средства, за да намалим, госпожо Министър, дупката, загубата в Националната електрическа компания. Убеден съм, че това е добро предложение, колеги. Да подкрепим и да проследим оттам нататък, спазвайки насоките на Европейския съюз, спазвайки онези изисквания на левицата – да видим колко работни места ще се открият и по какъв начин ще се спазват изискванията за енергийната ефективност. Ако това нещо не го гласуваме днес, няма да имаме възможността да искаме от индустрията да разкрива нови работни места. А индустрията индустрията работи ли, разбира се, че тези хора ще получават заплати и ще имат възможност да си платят и тежестта, която ще се получи във връзка с развитието на икономиката. Колеги, смятам, че това е

Уважаеми господин Аталай, Вие сте прав. Ние всички искаме да подпомагаме индустрията. Мисля, че сме го доказвали назад във времето.

„Лукойл Нефтохим”! Просто защото са най-големият потребител на енергия в България. Вие убеден ли сте, че искате да дадете преференция на „Лукойл Нефтохим” и да натоварите 3 милиона битови потребители, да Ви питам?! И след това тръгват всичките – металургични, химични и всякакви други компании. Аз не съм убеден! Ето, за това става въпрос – кой ще плати сметката! Хубаво, нека им дадем преференция, но кой ще плати сметката, тези загуби?! Нямам никакво желание да ги разхвърлям нито върху малки и средни фирми, от които искам да станат точно толкова големи, колкото са Лукойл и всички останали, нито върху битови потребители.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Вземам тази реплика, за да се опитам да опровергая внушението, че тези, които няма да подкрепят този текст, са против индустриализацията на държавата, че са против развитието на икономиката, против индустрията. Не, не сме, не сме, но искаме да се създадат условия по този начин да се случат нещата и по този начин да бъдат записани в Закона, за да бъдат обвързани с едно ефективно развитие на тази индустрия, а не екстензивно.

по-ефективно използване на ресурсите. Тогава вече ще постигнем онази цел, която тук наистина е много добра. Ние не възразяваме против принципа, но този принцип не може да бъде едностранен, той трябва да бъде комплексен, трябва да обхване всичките аспекти. Това трябва да бъде записано в закон, а оттам нататък въз основа на тези законови изисквания господа министрите да имат възможност да направят своите наредби. Защото, извинете, но когато ние им делегираме правата да направят наредби, колкото и да ги обсъждаме после в парламентарната комисия все пак този, който има юридическото право да приема наредба, е Министерският съвет и ние можем да изкажем само свое мнение по въпроса. Нека да не обвързваме начина на гласуване по този текст с желанието за индустриализация ли сме, или против нея. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Ерменков, не, Вие не сте против индустриализацията и такова нещо не съм казал, но Вие сте против да продължаваме да приемаме този Закон. Вие знаете, че Законът е извървял определен път и е стигнал до залата, няма как и защо да предлагате да се оттегли този Законопроект. Тези Ваши добри намерения – разбира се, в тях има много добри намерения, много хубави виждания и бих Ви попитал: защо не ги направихте като предложения,

Господин Кадиев, терминологията, която ползвате, че се дават преференции – не се дават преференции, а се намалява тежестта от онова, с което Европейската комисия ни натовари от 2008 г. досега поради грешната политика на Европейския съюз, че възобновяемите енергийни източници трябва да се наложат масирано навсякъде. След като се видя, че обществото няма възможност да посрещне тази тежест, написаха тези насоки, с които се опитват да поправят политиката

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Министър! Вече доста време ставаме свидетели на сблъсъка на колосите в енергетиката.

Колеги, има ли някой, който желае изказване, за да пусна процедура по прекратяване? След като няма желаещи, закривам дебатите и преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 1, в редакцията на този параграф по доклада на Комисията. Гласували

Предложение от народния представител Велизар Енчев: Създава се нов параграф: „§... В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „като консултативно звено” се заличават. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Общественият съвет разглежда проблеми от специалната специалната компетентност на министъра на енергетиката по ал. 1. Предложение за провеждане на Обществен съвет с определен дневен ред могат да правят и двете страни.” 3. Създават се ал. 5 и 6: „(5) При изготвянето на програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката, както и за даване на разрешение за търсене и проучване на енергийни ресурси, задължително се провежда широк обществен дебат и допитване до обществеността.

миноритарния държавен дял на Марица изток 3, както и отдаването на концесии на „Мини Марица изток” ЕАД и шистов газ, решенията се вземат съвместно от министъра на енергетиката и Обществения съвет.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

Госпожо Председател, госпожо Министър, колеги! Комисията естествено няма да подкрепи предложението, тъй като съществуване на Обществен съвет към този енергиен орган не е в интерес на управляващите, които да са те. Кои са мотивите, за да предложа такъв Обществен съвет? Неправителствените организации и гражданите, колеги, нямат законови права да въздействат на Комисията да изпълнява своите конституционни задължения. Смятам, че промяната в Закона за енергетиката по отношение на тези изисквания обслужи едиствено обществения интерес. Предлагам този Обществен съвет да съществува, да се създаде, той да има и контролни функции. Защото, вижте това, което се казва: „При приватизация на търговски дружества от стратегически важни за националната сигурност...” – всички знаем какво представляваше приватизацията в България преди петнадесетина години, и масовата, и работно-мениджърската. Едва ли някой от Вас ще ме оспори и ще каже, че това не беше пладнешки грабеж. Именно, за да предотвратим очертаващ се, може би, в бъдеще грабеж под формата на приватизация – защо не на „Марица изток”, не забравяйте договорите на Мариците с двата американски ТЕЦ-а изтича след 7 8 години. Именно, защото трябва да има обществен контрол върху енергетиката, именно, защото трябва да запазим останалите ресурси на енергетиката от евентуална приватизация или пък нещо, което също е толкова странно и бих казал на ръба на закона – концесиониране, тъй като знаем какво означава в България концесиониране, трябва да има Обществен съвет, а такъв Обществен съвет е едно от изискванията и на Европейската комисия. Чудя се, че досега в парламента този въпрос не се поставя – Обществен съвет, граждани, които да контролират работата на държавния регулаторен орган, като, разбира се, добавим не само граждани, а и неправителствени организации. Давам си сметка, че думата „НПО” е натоварена с доста негативно съдържание, но това е нещо, което съществува в гражданското общество и ние трябва да гледаме не различните негови неприятни изяви по улиците, а гражданското съдържание на подобна структура. Затова аз смятам, пледирам, настоявам и, разбира се, не крия, че това, което внасям, представлява интересите на няколко граждански организации с десетки експерти в енергетиката от тях, които настояват за създаване на такъв Обществен съвет, който да контролира и който по възможност да налага своите решения. Тук много добре е казано: решенията да се вземат съвместно от министъра на енергетиката и Обществения съвет. От какво се страхувате? Защо не желаете гражданите да участват, при положение че не винаги ще имат блокираща квота, поне да изразяват своето мнение. Ако искате променете този абзац.

в момента нямат законово право да въздействат върху работата на Комисията и по този начин да контролират тази работа и в крайна сметка губим всички ние гражданите, потребителите на електроенергия. Моля Ви, подкрепете този текст. Реплики? Други народни представители? Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Велизар Енчев, което Комисията не подкрепя.